Poštovani narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, pokušaćemo da nastavimo rad i objasniću građanima Republike Srbije zašto ću pokušati da nastavim rad. Mi nemamo drugog izbora. Budžet za 2025. godinu garantuje

i koji ne žele da zaposleni u prosveti i u javnom sektoru dobiju veće plate, koji ne žele da se za

sa novorođenom decom obezbedi više sredstava i koji ne žele da dodatno uložimo u naše zdravstvo. Izbora drugog nemam osim da se borim za naš narod, za naše građane i za našu Srbiju. Živela Srbija!Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)Zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata.Nastavljamo dalje.Prva

nas sprečili i nikada nas nećete sprečiti i Srbija će pobediti, pobediće Srbija svaki put, penzioneri će imati veće penzije, zaposleni u javnom u javnom sektoru će imati veće plate, zaposleni u prosveti će imati 11% povećanje plate, deca će imati veća davanja, porodice će imati veću podršku, zdravstvo će imati više novca,